s prekinjeno 12. točko dnevnega reda, to je s ponovnim odločanjem o Zakonu o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji.**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 Hvala za besedo, spoštovana predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci ter ostali prisotni! Državni svet je na 13. izredni seji sprejel zahtevo, da Državni zbor ponovno odloča o noveli Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, ki jo je sprejel na 80. izredni seji. Ocenili smo namreč, da je nesprejemljiva sprememba 1. člena veljavnega zakona, s katero bi se spremenilo poimenovanje praznika, namenjenega spominu na vrnitev Primorske v sestavo matične domovine, ki je kot državni praznik v veljavni zakon zapisan od leta 2005. O uporabi izraza vrnitev Primorske se je tedaj v strokovnih krogih veliko razpravljalo, odločitev o poimenovanju pa je bila sprejeta brez nasprotovanj, soglasno. Usklajena sta bila tako datum, ki je vezan na začetek veljavne Pariške mirovne pogodbe iz leta 1947, kot tudi naziv praznika. Zakaj bi torej v zvezi s praznikom vrnitev Primorske k matični domovini spreminjali poimenovanje? Tisti zgodovinarji in predlagatelji spremembe, ki spremembo zagovarjajo, pa to počno predvsem iz ideoloških vzgibov. Primorska je bila vedno del slovenskega narodnega ozemlja in večinsko poseljena s slovenskim prebivalstvom, tako kot ostalo slovensko ozemlje, ki je bilo pred prvo svetovno vojno del Avstro-Ogrske. Po prvi svetovni vojni je bila Primorska priključena k Republiki Italiji, ki je med drugo svetovno vojno kapitulirala leta 1943 in prešla na stran zaveznikov. Primorska ji torej ni bila odvzeta kot vojna kazen, temveč je bila tudi z italijanskim soglasjem vrnjena matični domovini. Vrnitev je bila namreč izvedena na podlagi Pariške mirovne pogodbe iz leta 1947, ki jo je podpisalo več držav, kar pomeni, da je šlo za soglasje oziroma dogovor med državami, torej za večstranski akt in ne za enostranski akt, na katerega sicer nakazuje predlagana uporaba besede priključitev. Pridobili smo pogodbo, ki govori o vrnitvi, spoštovani zgodovinarji. Če bi se pri poimenovanju praznika uporabilo predlagan izraz priključitev, bi to nakazovalo, da Slovenija meni, da slovensko primorsko ozemlje pred združitvijo z matično domovino z njo ni bilo povezano in da ni bilo del slovenskega narodnega prostora, ker nekateri poslanci in državni svetniki celo govorijo, da Primorska ni bila nikoli slovenska, celo da so bila naša obalna mesta v večini italijanska. Noro, kaj si upajo nekateri govoriti! Nedržavotvorno razmišljanje! Izraz priključitev Primorske bodo lahko s pridom izkoristili fašisti. Priče smo bili govoru Tajanija Opozarjamo, da lahko takšni razlagi sledijo zelo neugodne mednarodne pravne in politične posledice, na to so nas opozarjali tudi hrvaški zgodovinarji leta 2017. Sklicujete se namreč na odlok vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte iz leta 1943, ki pa v nasprotju z mirovno pogodbo iz leta 1947 nikoli ni imel nikakršne veljave v mednarodnem pravu. Naj tudi povem, da se osamosvajanje Primorcev ni začelo s plenumom Osvobodilne fronte leta 1943, ampak že takoj po priključitvi Primorske k Italiji. Dejstvo je, da so se Primorci že od nekdaj borili za združeno slovensko narodno ozemlje. Ne pozabimo na taborska gibanja na Slovenskem, Šempas, Vipava, Tolmin, Sežana, pa tudi na obdobje pred drugo svetovno vojno, na požig Narodnega doma v Trstu leta 1919 in na bazoviške žrtve kot posledice antifašističnega boja in boja za ohranitev slovenskega naroda, književnosti in jezika. Govorimo o Terčelju, Virgiliju Ščeku, Bratovžu, Bajcu, Kaplanu Martinu Čedermacu, duhovščini, zavednih, močnih primorskih družinah. Tudi k osvoboditvi okupiranega narodnega ozemlja po prvi svetovni vojni so Primorci doprinesli ogromno, lahko bi rekel veliko. Partizanski boj tigrovcev na čelu z Jankom Premrlom - Vojkom, ki je sumljivo umrl, da ne govorim o prekomorcih, ki so bili v glavnem brigada iz primorskih partizanov. Zakaj bi torej v zvezi s praznikom vrnitev Primorske k matični domovini spreminjali poimenovanje, ki je bilo leta 2005 sprejeto s širšim družbenim, političnim soglasjem? Čemu vnašati v slovenski narod in politični prostor nepotreben nadzor? Ali gre res samo za rdečo ideologijo? Spomnimo se, kaj je rekel Boris Pahor: »Ne igrajte se. Ne igrajte se.« Predlagatelji veta smo prepričani, da si Primorska zasluži praznik z imenom, ki povezuje in priznava željo in samoodločbo prebivalstva ter ne deli. Hvala. Hvala lepa. Zahtevo je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Za predstavitev mnenja odbora dajem besedo predsedniku kolegu Milanu Jakopoviču. Izvolite. **MILAN Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 32. seji kot matično delovno telo obravnaval zahtevo Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, ki ga je Državni zbor sprejel na 80. izredni seji 10. 9. 2024. Po uvodni dopolnilni obrazložitvi, v kateri je predstavnik Državnega sveta izpostavil razloge za vložitev zahteve za ponovno odločanje o sprejetem zakonu, je državni sekretar Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predstavil mnenje Vlade, ki Državnemu zboru predlaga, da Zakon o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih ponovno sprejme. V razpravi so razpravljavci iz poslanskih skupin opozicije opozorili, da se z obravnavano materijo po nepotrebnem znova razdvaja ljudi na Primorskem in preusmerja pozornost na druge teme. Prav tako so izpostavili, da sta leta 2005, ko je bil uveden nov praznik, 15. september, prevladovala velika enotnost in veselje, Primorci pa so brez izjeme to odločitev vsi pozitivno pozdravili, zato za preimenovanje praznika ni nobenega razloga, saj veljavno poimenovanje nosi pozitivno sporočilo, ki ga je treba ohraniti za prihodnje rodove. Po njihovem mnenju gre za popolnoma ideološko zgodbo. Med drugim so spomnili še na besede Borisa Pahorja, ki je že leta 2019 ob enem od predhodnih poskusov preimenovanja obravnavanega praznika vrnitve Primorske k matični domovini v priključitev Primorske k matični domovini poudaril pomen težko izborjenih pravic Primorcev in pozval takratne poslanke in poslance, da poimenovanja tega praznika ne spreminjajo. Razpravljavci iz poslanskih skupin koalicije so izpostavili, da se je nasilje nad Slovenci dogajalo, še preden se je v Italiji pojavil fašizem. Požig Narodnega doma v Trstu se je namreč zgodil že pred pojavom fašizma, upor Primorske proti fašizmu pa se je nadaljeval tudi med drugo svetovno vojno. Po kapitulaciji Italije pa je Osvobodilna fronta izdala razglas o priključitvi Primorske k svobodni, zedinjeni Sloveniji v okviru Jugoslavije. Ta razglas je bil podlaga za vse, kar je sledilo, da je bil potrjen na Zboru odposlancev slovenskega naroda oktobra leta 1943. Navedli so tudi argumentacijo slovenske zgodovinarke dr. Nevenke Troha, ki med drugim pojasnjuje, da je aneksija nasilna pripojitev tujega ozemlja k drugi državi, kot je to bila aneksija Ljubljanske pokrajine k Italiji leta 1941. Priključitev Primorske k takratni Ljudski republiki Sloveniji kot delu Federativne ljudske republike Jugoslavije pa je bila izvedena na osnovi mirovne pogodbe z Italijo iz leta 1947 in Londonskega memoranduma iz leta 1954. Mednarodno pravno je bilo ozemlje zahodno od rapalske meje vse do leta 1947 in ne do maja 1945 del italijanske države. Primorska tako ni mogla biti vrnjena Sloveniji, saj ta pred letom 1945 ni obstajala. Po končani razpravi je odbor z večino glasov vseh članic in članov odbora sprejel mnenje, da je Zakon o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji ustrezen. Najlepša hvala. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavnici predlagatelja zakona mag. Meiri Hot. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Danes ponovno obravnavamo predlog zakona, ki smo ga v proceduro vložili zelo enotno na predlog primorskih poslancev koalicije, za katerega vem, da ga še vedno zelo, zelo podpiramo. Zakaj? Ker sega globoko v srca prav vseh Primorcev in Primork. Predlog za preimenovanje praznika vrnitve v priključitev Primorske k matični domovini. Večkrat smo predlagatelji poudarili, da ta sprememba morda deluje simbolično, a v resnici je njen pomen mnogo večji. Dotika se primorske tradicije boja za svobodo in identiteto ter ponosa ljudi, ki so dolga leta vztrajali in se borili za to, da ostanejo del matične domovine. Primorci že od nekdaj praznujemo priključitev Primorske k matični domovini in nikakor ne njene vrnitve. To poimenovanje za nas ni zgolj beseda, ampak je odsev tega, kar ta praznik pomeni za vse nas. Ko se Primorci spominjamo zgodovinskih dogodkov in slavimo ta praznik, uporabimo izraz priključitev. To je izraženo na lokalnih slavnostnih dogodkih, na plakatih, na vabilih, celo v medijskih poročanjih o tem prazniku. Dejstvo je, da Primorci ta praznik po imenu, kot ga predlagamo koalicijski poslanci, praznujemo že več desetletij, torej že dolgo prej, preden je bil razglašen za državni praznik. Spoštovani predlagatelj v svoji zahtevi za ponovno odločanje navaja, da je glavni argument proti preimenovanju praznika dejstvo, da je bila Primorska vedno del slovenskega narodnega ozemlja in da je bila vrnjena s soglasjem vseh podpisnic zavezujoče mednarodne mirovne pogodbe. Mi teh dveh dejstev nikakor ne zanikamo, ampak pravimo, da smo si morali to priznanje, da je Primorska del slovenskega narodnega ozemlja, izboriti, kajti tega nam drugi takrat niso priznavali. Primorci vemo, da se nismo nikoli vrnili, ker mi nismo nikoli nikamor odšli. Mi smo tam bili in vselej smo ostali del slovenskega narodnega ozemlja. Tudi za sklenitev Pariške mirovne pogodbe v našo korist so bila potrebna pogumna politična in diplomatska dejanja, ki so privedla do soglasnega podpisa pogodbe. Za to, da je v mirovnih pogajanjih takrat Jugoslavija lahko nastopala kot popolnoma enakovreden partner v odnosu z drugimi podpisnicami mirovne pogodbe, gre vsekakor zahvala tudi borbenim Primorkam in Primorcem. S tem želimo poudariti predvsem tisto, kar želijo predlagatelji predloga za ponovno odločanje zanikati, in to je dejstvo, da proces, ki je privedel do soglasnega podpisa mirovne pogodbe, ni bil samoumeven in nikakor ni bil spontan. Del tega procesa je bila borba Primorcev proti fašizmu in nacizmu, ki je bila dolga, težka, a na koncu zmagoslavna. Primorska je bila prvo evropsko bojišče, ki se je fašizmu postavilo po robu. Pogum tigrovcev, ki so prvi dvignili glas proti fašizmu, in vseh Primorcev, ki so se pridružili narodnoosvobodilnemu boju in vztrajali ter se borili za svojo pravico, je zapisan globoko v naš zgodovinski spomin. Del tega procesa je bila tudi zgodovinska odločitev vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte iz 16. septembra 1943, da na podlagi naravne in zgodovinske pravice slovenskega naroda zahteva priključitev Slovenskega primorja k svobodni Sloveniji v okviru takratne Jugoslavije. Pri tem se moramo zavedati, da to preimenovanje nikakor ne vpliva na naše odnose s sosednjimi državami. Meja, ki je bila določena s Pariško mirovno pogodbo in kasneje z osimskim sporazumom, ostaja trdo zakoličena. Leta 1992 je Italija priznala Slovenijo kot neodvisno državo v njenih mednarodno priznanih mejah, kar seveda vključuje Primorsko. Preimenovanje praznika je notranja zadeva slovenske države, nikakor ne posega v mednarodne dogovore in ne odpira vprašanj glede meja ne z Italijo, še manj s katerokoli drugo državo, na katero meji Slovenija. Spoštovani! Praznik priključitve Primorske k matični domovini ima torej za Primorce poseben pomen. Ni zgolj spomin na pretekle dogodke, je živ spomenik vztrajnosti, enotnosti in ljubezni do domovine. Naj torej to preimenovanje praznika uradno potrdi to, kar je med ljudmi že dolgo zakoreninjeno – priključitev in ne vrnitev Primorske k matični domovini. Hvala lepa.

Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Državni zbor Republike Slovenije je septembra na 80. izredni seji na predlog skupine poslank in poslancev s prvopodpisano Meiro Hot sprejel Zakon o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, ki je pri obstoječem prazniku 15. september, vrnitev Primorske k matični domovini, termin vrnitev nadomestil s terminom priključitev. Predlagatelji so predlagano terminološko preimenovanje praznika utemeljevali tako z natančnim navajanjem zgodovinskih dejstev kot tudi dokazi tradicije praznovanja tega praznika na Primorskem, saj so Primorci o svojem prazniku vedno govorili kot o priključitvi. Državni svet Republike Slovenije pa je na 13. izredni seji 16. 9. 2024 izglasoval zahtevo, da mora Državni zbor ponovno odločati o tej zakonski spremembi. Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da Zakon o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji določa le terminološko preimenovanje praznika 15. september, vrnitev Primorske k matični domovini v priključitev Primorske k matični domovini, kar sledi tako tradiciji tradiciji njegovega praznovanja kot tudi zgodovinskim obrazložitvam predlagatelja zakona. Upoštevaje dejstvo, da mora ureditev praznikov ustrezati dejanskemu odnosu državljanov do določenih datumov, ki jim je treba dati posebno obeležje, Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da Zakon o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji ponovno sprejme. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Levica, zanjo kolegica Nataša Sukič. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica. Lep pozdrav! Danes se ponovno pogovarjamo o tem, ali prav se piše vrnitev ali priključitev Primorske k matični domovini. Dilema sicer ni lažna, ampak pomembna, predvsem pa nosi močan simbolni pomen. Predlagatelji zakona smo tako želeli zgolj eno, popraviti terminološko napako, na katero so že dolgo časa opozarjali tako zgodovinarji, različna združenja in nenazadnje Primorke in Primorci sami. Leta in leta so, praviloma, občinske proslave 15. septembra obeleževale priključitev Primorske k matični domovini in le vsako četrto leto, kot je zakonsko določeno, se izvede državna proslava, ki mora biti imenovana tako, kot veleva zakon, vrnitev Primorske. A če stopite med Primorke in Primorce in prisluhnete njihovim občutjem, boste videli in vedeli, da gre vselej za priključitev in ne vrnitev. Zakaj se torej že toliko časa spotikamo ob tako banalnost, kot je popravek, ki zadovoljuje tako zgodovinsko kot simbolno poimenovanje nekega zakona? 15. september je izvorno postal državni praznik v času prve vlade SDS. Ne gre zanikati niti zmanjšati pomena te pravilne in dolgo pričakovane odločitve, a vseeno se poraja vprašanje, zakaj je bilo poimenovanje takšno, kot je bilo. Zakaj so se predlagatelji odločili za vrnitev? Vstop Italije v prvo svetovno vojno se je zgodil na podlagi tajnega londonskega pakta iz leta 1915, s katerim so sile antante obljubile Italiji znaten del Avstro-Ogrskega ozemlja na meji z Italijo. Po vojni je z rapalsko pogodbo leta 1920 velik del slovenskega etničnega ozemlja pripadel Italiji, s čimer se je začelo tudi grobo zatiranje slovenstva. Še pred vzponom fašizma se je zgodil požig Narodnega doma v Trstu leta 1920, pod fašizmom pa so Primorke in Primorci trpeli dobrih 20 let. Zato ni čudno, da se je prvi zabeležen upor proti fašizmu v Evropi zgodil pri nas, 15. maja 1921 v Marezigah pri Kopru, tako imenovani marežganski upor. Ta upor je svoj vrhunec dosegel v narodnoosvobodilnem boju, katerega izhodišče je bilo temeljno državotvorno dejanje, osvoboditev in poenotenje slovenskega naroda, ki je bil po kapitulaciji Italije leta 1943 izražen v odloku Vrhovnega plenuma OF 16. septembra 1943 z naslednjim sklepom, navajam: »Vrhovni plenum Osvobodilne fronte slovenskega naroda izpolnjuje temeljno, iz naravnih in zgodovinskih pravic izhajajočo zahtevo slovenskega naroda ter proglaša priključitev Slovenskega primorja svobodni in združeni Sloveniji v svobodni in demokratični Jugoslaviji.« Konec navedka. Odlok o priključitvi sta potrdila kočevski Zbor odposlancev slovenskega naroda oktobra in AVNOJ na svojem drugem zasedanju novembra isto leto. Vsled tega je edina možna razlaga, da je desni del Državnega sveta v spregi s skrajno desnico v Državnem zboru zahteval veto na ta zakon – gre za isti razlog, zaradi katerega je bil prvotno praznik poimenovan, kot je bil, zaradi ideološkega boja skrajne desnice, ki z zgodovinskim revizionizmom želi zamegliti in izničiti vlogo Narodnoosvobodilnega boja pri slovenski

hvala za besedo. Spoštovane, spoštovani! V Poslanski skupini Svoboda ponovno poudarjamo, da imamo državljani vso pravico, da sami poimenujemo svoj državni praznik, ki utrjuje kolektivni spomin slovenskega naroda na končanje 30-letne nasilne razklanosti, trpljenja in potujčevanja primorskih Slovencev in ponovno bivanje skupaj z matičnim narodom. Ob vetu Državnega sveta pa naslednje. Državni svet Republike Slovenije kot predstavniško telo različnih interesnih združenj ne predstavlja vseh državljanov Republike Slovenije, temveč le posamezne družbene in gospodarske interese, zato bi se morali predlagatelji veta tega še posebej zavedati. Če že nekaj kolegov iz spodnjega doma žal ne premore treznega premisleka o tem, o katerih temah so prednostno poklicani, da odločajo, bi pričakovali vsaj zadržanost pri obkladanju zakonodajalca o izključno ideoloških vzgibih za poimenovanje praznika, ki ga vsi Primorke in Primorci vsako leto praznujemo kot praznik priključitve. Že kratek uvid v zgodovino odločanj in dejanj nekaterih svetnikov Državnega sveta pa daje vedeti, da so posledice ideoloških vzgibov in politikantskih igric ene politične stranke. Spomin na trpljenje in upor fašizmu so zlasti na Primorskem z različnimi dogodki pietetno obeleževali tudi že pred uradnim praznikom. Spominjali smo se raznarodovalne politike italijanskega fašizma in herojstva Narodnoosvobodilnega boja ter dajali večni opomin, da se grozote in trpljenje pod fašizmom, ki so ga Primorci prvi občutili, ne bi nikoli več ponovile. Spomin boja za slovenski jezik in kulturo seže od partizanskega boja do Tržaških procesov, delovanja organizacije TIGR, primorskih upornih duhovnikov do požiga Narodnega doma v Trstu. Neizpodbitni zgodovinski temelj za poimenovanje praznika je v proglasu Osvobodilne fronte iz 16. septembra 1943, ki proglaša priključitev Slovenskega primorja k svobodni in združeni Sloveniji. Glede na izvirne besede v izvirnem proglasu je odgovor, s katero besedo naj se poimenuje praznik, povsem enostaven – priključitev. Ta izraz je edini pravilen tudi v luči volje Primork in Primorcev, ki kolektivno žrtev nosijo v sebi in jo tudi živijo in ta praznik že ves čas praznujejo pod tem imenom. Žal pa tista vlada, ki je prva uvajala ta praznik, tega ni želela upoštevati in je svojo argumentacijo osredinila okoli političnih pogledov, ki so ji pač ustrezali takrat in ji ustrezajo še danes. Gibanje Svoboda na čelu s primorskimi poslankami in poslanci zavest in voljo Primorcev dobro razume. Za nas je enako kot poimenovanje in obeleževanje državnega praznika pomemben naš odnos do Primorske in Slovencev onkraj meje tudi danes. Slednji so še danes živi pomnik borbe za obstoj slovenstva. Tako kot je prav, da v vsakršni simbolna dejanja antifašizma vključimo vse, ki so v njem sodelovali, je nujno tudi, da kot država pokažemo jasno odklonilno stališče do današnjih dejanj, ki organizirano obujajo fašistični duh, revizionistično govorijo o izgubljenih ozemljih ter tragične povojne dogodke izrabljajo za to, da zločince spreminjajo v žrtve ter vso krivdo za nasilje pripisujejo tistim, ki niso začeli vojne in niso bili agresorji. Ideja fašizma je še vedno živa in jo žal najdemo tudi pri nas. Njena pot pa se vedno konča pri potvarjanju preteklosti in podpihovanju sovraštva ter nasilja na osnovi narodnostnih, rasnih, verskih in spolnih predsodkov. Naj tokrat na koncu uporabim besede Dušana Jelinčiča, sina Zorka Jelinčiča, enega od ustanoviteljev in voditeljev primorske tajne revolucionarne organizacije TIGR, ki se je v Evropi prva množično organizirano uprla fašizmu, ko je bil ta na višku svoje moči. Citiram: »Druga beseda priključitev, za katero se je vnel povsem nepotreben ideološki spor, a dovolj je, da bi pobrskali po zgodovinskih tekstih in bi videli, da gre enostavno za dosledno zgodovinsko razlago. Najprej tigrovci v svojem glasilu Svoboda, potem pa partizani, so vselej v svojem političnem programu zapisali, da se borijo za priključitev Primorske k Jugoslaviji. Tu res ne more biti nesporazuma.« Konec citata. Spominski dan, kjer se poklonimo neomajni zvestobi slovenstvu in zastavonošam najstarejšega antifašizma v Evropi, smo s sprejetjem sprememb Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji pravilno poimenovali, zato bomo v Poslanski skupini Svoboda predlog zakona ponovno soglasno podprli. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Andrej Poglajen. Izvolite. **ANDREJ POGLAJEN (PS SDS):** Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi poslanci ter spoštovana slovenska javnost! Kadar zgornji dom slovenskega parlamenta, Državni svet, poda veto, je to priložnost za samorefleksijo odločitvam v spodnjem domu, se pravi v Državnem zboru. Pravijo, da kadar zmanjka vsebine, takrat v politiko na velika vrata vkoraka ideologija, katere namen je vnos dodatne polarizacije in razdelitev javnosti. Tega se zavedate tudi v koalicijskih vrstah, ob perečem političnem dogajanju, ko se rezultati napačnih, zgrešenih in ideološko vodenih političnih odločitev vlade celotne koalicije kažejo na vsakem koraku, takrat ste se odločili, da boste poskusili z ideološkimi zakoni. In tak je tudi zakon o preimenovanju praznika vrnitve Primorske k matični domovini. Zakon, o katerem bomo danes ponovno odločali, ni prinesel odmevov samo oziroma le znotraj Slovenije, ampak je odmeval tudi širom slovenskih meja. Ne vem, če se je predlagatelj osredotočil tudi na to. Tako so že v prvem poizkusu preimenovanja praznika leta 2019 v enem od italijanskih časopisov zapisali, citiram: »O zakonu, ki ga predstavlja pojem matična država, bi lahko razglabljali daleč naokrog. Rekli bomo le, da odseva slovensko stališče in vsebuje dediščino politično nacionalnih ciljev in stremljenj.« Danes, ob ponovnem poizkusu spremembe, ki smo jim priča sedaj, pa so le dodali: »Sedanja slovenska desnosredinska opozicija je želela ohraniti besedo pariške pogodbe, ki pravi ponovna združitev, kar ima mednarodno konotacijo. AVNOJ pa je skoval izraz, podoben besedi aneksija.« tem so dodali, da se s tem preimenovanjem praznika uvaja terminologija NOB. Poslanci SDS smo že ob prvem odločanju o današnjem predlogu zakona jasno izrazili, da lahko sprememba preimenovanja zakona s škodljivim izrazoslovjem prinese mednarodne posledice. Kot vidite, so zametki le-teh že vidni. S takim poimenovanjem omogočate enačenje slovenske borbe s tedanjim italijanskim nacionalističnim imperializmom in aneksionizmom. Sklicevanje na odlok Vrhovnega plenuma OF iz 16. septembra 1943 je z vidika interpretacije zgodovine slovenskega naroda predvsem zavajajoče, saj ustvarja enostranski zgodovinski vidik v kontekstu združevanja slovenskega naroda v eno državo. V mednarodnem kontekstu pa nima večje teže. Obenem pa zaničujete težnje organizacij, kot so TIGR, Borba in na koncu koncev tudi JNNO, kasneje Orjuna, katere člani so svoja prizadevanja za ohranitev dostojanstva slovenskega roda ter željo po ponovni združitvi, torej vrnitvi k svoji matični domovini, plačali tudi s krvjo, vendar pa resnice kljub teptanju in potvarjanju dejstev ni mogoče prekriti. Primorci in Primorke, predvsem pa naši predniki, smo skozi zgodovino občutili vse tri oblike totalitarizma. Prvo smo občutili trdo roko fašizma, nato je na naše ozemlje stopil nacionalsocializem, po drugi svetovni vojni pa se je na nas spustil tudi mrak komunizma. Leta 1991 pa je s samostojnostjo naše domovine nad našim nebom končno posijalo sonce osvoboditve. Če kdo, potem se ravno prebivalci Primorske zavedamo, da je tako pomemben dogodek, kot je vrnitev k svoji lastni matici, svojemu rodu, nekaj, kar mora biti pravilno, predvsem pa korektno obeleženo. Preimenovanje besedila zakona iz vrnitve v priključitev je skrajno žaljivo in nedopustno do več desetletne želje prizadevanj in borbe Primork in Primorcev, zato v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke tudi v drugem odločanju o zakonu predloga ne bomo podprli. Hvala lepa.

Državni svet je izglasoval veto o zakonu o praznikih, kar pomeni še eno priložnost za koalicijo, da dobro premisli, ali gre v preimenovanje praznika. Novi Sloveniji menimo, da se v državi soočamo z mnogo večjimi izzivi, kot je preimenovanje praznikov, zato je zanimivo, kako želite v koaliciji na vse pretege praznik vrnitve Primorske k matični domovini, ki ga praznujemo 15. septembra, preimenovati v priključitev Primorske k matični domovini. zanimanjem sem poslušal vaše zadnje obrazložitve glasov pri omenjenem zakonu. Ko sem slišal, s kakšnim navdušenjem ste potrjevali, da boste zakon podprli, sem dobil občutek, da ste ponosni, ker ste končno naredili nekaj za narod. Zdelo se je, kot da niste samo preimenovali praznika, ampak da bo ta tudi dela prost dan. V tem hramu demokracije so bile že velikokrat ponovljene besede velikega Slovenca, ampak jih je potrebno ponoviti znova in znova njemu zaupam veliko bolj, kot zaupam vsem poslancem Svobode, koalicije in vlade Roberta Goloba. Boris Pahor je v zvezi s poskusom preimenovanja praznika leta 2019 dejal: »Dobili smo samo vrnjeno nazaj, kar nam je bilo odvzeto.« Poslance pa je takrat pozval, naj poimenovanja ne ne spreminjajo. »Ne črtajte tega, kar je bilo krvavo plačano,« je dejal. Nekaterim očitno nikoli ne bo jasno, pa če še tisočkrat povemo – priključiš nekaj, kar ni bilo tvoje, vrnjeno pa ti je nekaj, kar je bilo od nekdaj tvoje in ti je bilo odvzeto. Ampak saj to niti ni važno. Če s svojim delom nimaš kaj pokazati, pač hraniš svoje volivce z ideološkimi temami. Pardon, kot sem vam že velikokrat do sedaj povedal, imate za pokazati – nakup sodne stavbe, 13 tisoč računalnikov, elektrika je dražja z letošnjim letom in še bo dražja, ne rešujete mladoletniškega nasilja in nasilja Romov, stanovanj ni, pacienti čakajo na storitve in, kot poslušamo novo zdravstveno ministrstvo, se bodo še podaljševale. Niste zgradili ene same hiše za poplavljence, se je pa znal predsednik Vlade fotografirati pred hišo, za katero ni dal niti enega samega centa. Priznali ste Palestino, na referendum pa pripeljali evtanazijo in konopljo. Odgovorov ni, reform ni, dejanj ni, zato takšne seje. Več kot očitno je, da boste danes v koaliciji v koaliciji Primorsko tudi priključili. Najpomembnejša reforma Golobove vlade bo končno pod streho. Kakorkoli že, vi se ukvarjate s spremembo imena praznika, ostale reforme pa bodo očitno počakale v predalu na naslednjo vlado. V Novi Sloveniji bomo glasovali proti preimenovanju praznika in ob tem še enkrat sporočam koaliciji – lotite se resnega dela, resnih težav državljanov, ne pa preimenovanja praznikov. Potrpljenje, vse je v redu. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Soniboj Knežak. Spoštovane kolegice in kolegi! Socialni demokrati bomo ponovno podprli predlog zakona, ki predvideva preimenovanje primorskega praznika iz vrnitve v priključitev Primorske k matični domovini. To preimenovanje podpiramo, saj smo v preteklosti že večkrat predlagali ravno takšno spremembo imena praznika in tudi tokrat pobuda za preimenovanje prihaja od naše primorske poslanske kolegice Meire Hot. Že v predstavitvi stališča naše poslanske skupine pri sprejemanju predloga zakona smo poudarili, da podpiramo poimenovanje zakona iz zelo preprostega razloga. Te želje po spremembi poimenovanja praznika namreč obstajajo že leta in prihajajo ravno iz tistega lokalnega okolja ter od ljudi, katerim je ta praznik dejansko tudi namenjen. Primorci in Primorke so namreč že od nekdaj praznovali priključitev Primorske k matični domovini, nikoli njene vrnitve, in to še pred tem, ko je bil ta dan razglašen za uradni državni praznik. To ljudsko poimenovanje praznika je bilo mogoče zaslediti tudi tokrat, skoraj na vsakem koraku na Primorskem ob letošnjem praznovanju tega praznika 15. septembra, ko so ponovno slavnostno obeležili dan, ko je vstopila v veljavo Pariška mirovna pogodba. Kot je uvodoma povedala že predstavnica predlagateljev zakona mag. Meira Hot, podporniki preimenovanja primorskega praznika ne zanikamo dejstva, da je bila Primorska vedno del slovenskega naroda. Prav tako ne zanikamo, da je bilo za podpis mirovne pogodbe potrebno soglasje vseh držav podpisnic pogodbe. Trdimo pa, da se lahko poimenovanje praznika, kot je vrnitev Primorske k matični domovini, razume kot poskus zanikanja zgodovinskega konteksta, v katerem smo uspeli velik del Primorcev priključiti k matični domovini, in zanikanje zgodovinskega dejstva, da smo si morali to priključitev dejansko izboriti. Dejstvo je namreč, da so bili Primorci prvi v Evropi, ki so se uprli tiraniji fašizma. Požig Narodnega doma v Trstu, upor pogumnih tigrovcev in bazoviške žrtve tržaških procesov, so trdno zapisani v naš zgodovinski spomin. Ponosno se spominjamo tudi primorskih partizanov, ki so se pridružili narodnoosvobodilnem boju proti fašističnemu in nacističnemu okupatorju. Njihov pogum in požrtvovalen boj je bil še kako potreben za to, da se je lahko Jugoslavija ob koncu druge svetovne vojne postavila ob bok zaveznikom kot enakovreden partner v mirovnih pogajanjih. S tem bojem smo si izborili pravico, da smo lahko pri pogajanjih za sklenitev Pariške mirovne pogodbe zahtevali tudi priključitev Primorske k svobodni Sloveniji oziroma Jugoslaviji. Ta zahteva je temeljila na zgodovinski odločitvi Vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte iz septembra 1943, ki je prvi zahteval priključitev Slovenskega primorja svobodni matični domovini. Odlok o priključitvi je nato še istega leta potrdil kočevski Zbor odposlancev slovenskega naroda, drugo zasedanje AVNOJ, s čimer je zahteva po priključitvi postala tudi del uradne jugoslovanske politike in podlaga za odločna politična in diplomatska dejanja, ki so prispevala, da je bila Pariška mirovna pogodba soglasno podpisana tudi v našo korist. Spoštovane kolegice, cenjeni kolegi! Še enkrat bi poudarili tudi, da je poimenovanje državnih praznikov izključno notranja zadeva države, imena praznikov ne morejo in tudi v preteklosti nikoli niso vplivala na veljavnost mednarodnih mirovnih pogodb. Zato predlagano preimenovanje praznika ne bo vplivalo na naše meje s sosednjimi državami, ki so zakoličene z mednarodnimi pogodbami in priznane s strani držav, ki so Slovenijo priznale kot neodvisno in suvereno državo v okviru svojih trenutnih mednarodno priznanih meja. Socialni demokrati bomo zato ponovno podprli predlog za preimenovanje praznika, saj je prav, da se odzovemo na pobudo Primorcev, da naj tudi ime praznika temelji na zgodovinskih dejstvih in sledi tradiciji praznovanja tega praznika na Primorskem. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ponovno odločanje o zakonu bomo opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem zbranim! Cilj novele Zakona o invalidskih organizacijah je sistemsko urediti naloge Nacionalnega sveta invalidskih organizacij, ki združuje reprezentativne in druge invalidske organizacije, ki delujejo na državni ravni, ter urediti ustrezno pravno podlago za njegovo financiranje za izvedbo teh nalog, ki so v javnem interesu. S tem se izpolnijo tudi mednarodne zaveze Republike Slovenije v skladu s Konvencijo o pravicah invalidov. Konvencija namreč določa, da se države pogodbenice pri pripravi in izvajanju zakonodaje ter pri drugih postopkih odločanja temeljito posvetujejo z invalidi in jih dejavno vključujejo prek njihovih reprezentativnih organizacij. Odbor za pravice invalidov pri OZN je v svojih ugotovitvah iz leta 2018 poudaril, da mora Slovenija zagotoviti polno vključenost in financiranje invalidskih organizacij, zlasti krovnih, pri sprejemanju izvajanja konvencije. Vlada Republike Slovenije je tudi v Akcijskem programu za invalide 2014–2021 določila ukrep za ureditev pravnega statusa in sofinanciranja delovanja Nacionalnega sveta invalidskih organizacij, vendar ta ukrep ni bil izvršen in je bil zato vključen v nov akcijski program. Predlog zakona jasno določa naloge Nacionalnega sveta invalidskih organizacij, ki jih ta izvaja v javnem interesu, in sicer usklajuje interese vseh invalidov v državi ob upoštevanju avtonomnosti vsake invalidske organizacije ter jih zastopa v dialogu med invalidskimi organizacijami in strokovnimi združenji, državnimi organi, javnimi institucijami in drugimi javnostmi, spremlja izvajanje konvencije, daje mnenje k predlogom zakonov in drugih predpisov, spodbuja in promovira izenačevanje možnosti invalidov ter njihovo neodvisno življenje in vključevanje v družbo, predlaga skupine predstavnikov invalidov v organe državnih ali drugih javnih institucij ter mednarodnih organizacij in združenj ter opravlja druge skupno skupno dogovorjene aktivnosti z reprezentativnimi invalidskimi organizacijami in invalidskimi organizacijami, ki delujejo na državni ravni. S tem se zagotavlja vključenost invalidov in invalidskih organizacij v odločanje o zadevah invalidov in dosledno spoštovanje načela nič o invalidih brez invalidov. Prav tako se na ta način izpolnjujejo obveznosti države po konvenciji glede vključevanja invalidskih organizacij v tovrstne postopke. Predlog zakona ureja tudi način sofinanciranja nalog, ki se nanašajo na izpolnjevanje mednarodnih in zakonsko določenih obveznosti, in sicer se sredstva za njihovo izvajanje zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. Sofinanciranje ni avtomatično ali pavšalno, temveč se pogodba o sofinanciranju sklene med ministrstvom, pristojnim za invalidsko varstvo, in med nacionalnim svetom. V pogodbi se določijo naloge, obseg in izračun cene za posamezne naloge, ki jih mora nacionalni svet v posameznem letu opraviti. Sredstva se nacionalnemu svetu izplačajo na podlagi vnaprej dogovorjenih in posledično tudi izvedenih nalog in ustreznih predloženih dokazil. Predlog zakona določa, da naloge Nacionalnega sveta invalidskih organizacij v Sloveniji izvaja Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, NSIOS. Pri tem poudarjamo, da to ne pomeni, da je NSIOS edini sogovornik vlade. Sogovorniki države bodo vedno vse invalidske organizacije ne glede na članstvo v NSIOS, pri čemer bodo reprezentativne organizacije na določenih področjih zaradi svojih specifičnih znanj in izkušenj ključni sogovornik. 18. člen zakona, ki določa poseben status in vlogo reprezentativnih invalidskih organizacij, se namreč ne spreminja. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku kolegu Milanu Jakopoviču. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 32. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembi Zakona o invalidskih organizacijah. Po dopolnilni obrazložitvi predstavnika predlagatelja, ki je predstavil ključne razloge za sprejetje predloga zakona, je predstavnica Zakonodajno-pravne službe predstavila ključne poudarke iz pisnega mnenja v zvezi s predlogom amandmaja, za amandma odbora koalicijskih poslanskih skupin k 1. členu pa pojasnila, da v večji meri upošteva dane pripombe iz mnenja. Predstavnik Državnega sveta je predstavil mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki predlog zakona podpira. Stališča k predlogu zakona so predstavili tudi drugi vabljeni na sejo. Predstavnica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, ki predlog zakona podpira, je izpostavila, da je vloga nacionalnega sveta opredeljena že v dosedanji zakonodaji, s predlagano spremembo pa se le natančneje določajo njegove naloge, zato sprememba 26. člena ne bo vplivala na položaj reprezentativnih invalidskih organizacij. Poudarila je, da reprezentativne invalidske organizacije zastopajo specifične interese svojih članov, medtem ko nacionalni svet zastopa skupne interese tako včlanjenih organizacij kot tudi tistih, ki z njimi sodelujejo. Zavrnila je očitek o dvojnem financiranju, saj nacionalni svet ne more pridobiti statusa invalidske organizacije in zato ne more sodelovati v razpisih Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Dodala je še, da bo sistematično financiranje nacionalnega sveta omogočilo strokovni razvoj in boljše delovanje nacionalnega sveta. Drugi vabljeni na sejo, ki predloga zakona ne podpirajo, so opozorili, da predlog zakona ni v skladu s Konvencijo o pravicah invalidov, izpostavili so pomanjkljivo vključenost nekaterih skupin invalidov, zlasti oseb s težavami v duševnem zdravju oziroma psihosocialnimi oviranostmi v delovanje nacionalnega sveta, saj niso invalidske organizacije. Prav tako so poudarili potrebo po prenovi prevoda konvencije, posodobitvi zakonodaje na obravnavanem področju ter o oblikovanju nacionalnega sveta, ki bi vključeval vse organizacije oseb z invalidnostjo in omogočil soodločanje ter upoštevanje glasov vseh relevantnih skupin. Odbor je po zaključeni razpravi v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o obeh členih predloga zakona in ju sprejel.

hvala za besedo. Spoštovani vsi prisotni! V Poslanski skupini Svoboda podpiramo Predlog zakona o spremembi Zakona o invalidskih organizacijah, saj smo prepričani, da te spremembe predstavljajo pomemben korak k izboljšanju položaja invalidskih organizacij in predvsem njihovih članov oseb z invalidnostjo. Naša podpora temelji na več ključnih razlogih. Prvič, ta predlog zakona bo prispeval k večji preglednosti in učinkovitosti delovanja invalidskih organizacij. V zadnjih letih smo bili priča določenim težavam, predvsem v smislu finančne preglednosti in razdeljevanja sredstev. S spremembami zakona bomo zagotovili boljši nadzor nad porabo sredstev, kar je pomembno za krepitev zaupanja javnosti, pa tudi samih uporabnikov, ki so največkrat člani teh organizacij. Le z učinkovito in odgovorno uporabo sredstev bomo lahko dosegli trajnostno podporo invalidskim organizacijam. Drugič, predlog zakona daje večji poudarek sodelovanju med državo in invalidskimi organizacijami. Zavedamo se, da so invalidske organizacije ključni partnerji pri zastopanju interesov oseb z invalidnostjo. Njihovo znanje, izkušnje in stališča so neprecenljivi pri oblikovanju politik, ki zadevajo osebe z invalidnostjo. S tem zakonom se izboljšuje tudi njihova vloga kot sogovornikov in partnerjev pri oblikovanju zakonodaje in izvajanju programov, ki spodbujajo enake možnosti in socialno vključenost. Pomembno je poudariti tudi dejstvo, da se invalidske organizacije soočajo s številnimi izzivi, ki so posledica spreminjajočih se družbenih in ekonomskih razmer. Invalidi so pogosto med najbolj ranljivimi skupinami v naši družbi, zato je nujno, da država zagotovi stabilen in pravičen sistem financiranja za njihove potrebe. S predlaganimi spremembami zakona bomo vzpostavili bolj pravičen sistem financiranja invalidskih organizacij, ki bo omogočil, da bodo sredstva usmerjena tja, kjer so resnično najbolj potrebna. Tretjič, zakonodajne spremembe prinašajo tudi možnost večje vključitve invalidov v širšo družbeno skupnost. V Poslanski skupini Svoboda verjamemo, da mora biti naš cilj ne le zagotavljanje finančnih sredstev, temveč predvsem ustvarjanje pogojev za polnopravno sodelovanje invalidov v družbi. To pomeni dostop do izobraževanja, zaposlovanja, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti. Spremembe zakona bodo okrepile vlogo invalidskih organizacij pri tem prizadevanju. Ob tem naj poudarim še pomembno sporočilo, ki ga Poslanska skupina Svoboda s podporo temu zakonu pošilja vsem osebam z invalidnostjo in njihovim družinam. Stojimo za načeli enakopravnosti, socialne pravičnosti in vključevanja. Vsak posameznik v naši družbi, ne glede na njegove fizične ali duševne sposobnosti, mora imeti enake možnosti in dostop do vseh pravic, ki jih zagotavljata naš pravni in socialni sistem. Naš cilj je družba, v kateri nihče ni izključen ali pozabljen. S tem zakonom bomo omogočili boljše pogoje za delovanje invalidskih organizacij, s čimer bomo invalidom omogočili lažji dostop do storitev, podpore in programov, ki jih potrebujejo. V zaključku naj ponovno poudarim, da v Poslanski skupini Svoboda verjamemo v pomen sodelovanja, transparentnosti in pravičnosti. Podpiramo Predlog zakona o spremembi Zakona o invalidskih organizacijah, ker verjamemo, da gre za korak v pravo smer, korak, ki bo izboljšal življenje invalidov in jim omogočil večjo vključenost v našo skupno družbo. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolegica mag. Karmen Furman. Izvolite.

Z danes obravnavanim predlogom sprememb zakona o invalidskih organizacijah se spreminja 26. člen obstoječega zakona na način, da se sistemsko uredijo naloge Nacionalnega sveta invalidskih organizacij, ki združuje reprezentativne in druge invalidske organizacije, ter njegovo financiranje za izvedbo nalog, ki so v javnem interesu. S predlogom zakona se tako po mnenju predlagatelja izpolnjujejo tudi mednarodne zaveze Republike Slovenije v skladu s Konvencijo o pravicah invalidov. Predlagatelj kot enega izmed ciljev tako navaja večjo vključenost invalidov in invalidskih organizacij v postopke sprejemanja predpisov in politik, ki zadevajo življenje invalidov. Navedene cilje predlagatelj zakonskih sprememb zasleduje na način, da se Nacionalnemu svetu invalidskih organizacij jasno določa njegove naloge, pri čemer naj se ne posega v naloge reprezentativnih invalidskih organizacij iz 18. člena Zakona o invalidskih organizacijah, ki so pridobile reprezentativnost za vsako posamezno skupino invalidov. Nacionalni svet lahko tako pridobiva sredstva za svoje delovanje iz članarin iz naslova materialnih pravic in dejavnosti nacionalnega sveta, z darili in volilnimi prispevki donatorjev, iz proračunskih sredstev in drugih virov. Predvideno je tudi, da se naloge nacionalnega sveta, ki se nanašajo na izpolnjevanje mednarodnih in zakonsko določenih obveznosti, financirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije na podlagi pogodbe o sofinanciranju. Le-ta se sklene med ministrstvom, pristojnim za invalidsko varstvo, in Nacionalnim svetom invalidskih organizacij, sredstva pa naj bi bila Nacionalnemu svetu invalidskih organizacij izplačana na podlagi predloženih dokazil oziroma v skladu z določili zakona, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije za vsako posamezno leto. Pri obravnavi zakonskega predloga na matičnem odboru je predstavnica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije zakonski predlog podprla. So pa v nadaljnji razpravi številne pomisleke o primernosti njegove nadaljnje obravnave podali direktor Zveze društev za cerebralno paralizo Sonček, predstavnik društva Altra, predstavnik društva Poglej ter predstavnica Društva za teorijo in kulturo hendikepa. V svojih stališčih so poudarili, da predlog zakona ne prinaša rešitev, se pa s tem predlogom odpirajo številna nova vprašanja, predvsem vprašanje primernosti izbranega subjekta, torej Nacionalnega sveta invalidskih organizacij, in vprašanje enakosti invalidskih organizacij po 14. členu Ustave. V Nacionalni svet invalidskih organizacij namreč niso vključene organizacije oseb s težavami v duševnem zdravju, kar naj bi bilo v nasprotju s Konvencijo o pravicah invalidov, zato takšnemu zakonskemu predlogu odločno nasprotujejo. Na slednje je v svojem mnenju nenazadnje opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Spoštovani! V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke menimo, da morajo zakoni, ki jih sprejemamo tukaj v Državnem zboru, reševati in urejati področja tako, da se z njimi v največji možni meri upoštevajo predloge in pripombe tistih, ki se jih posamezna zakonska materija dotika. Le tako lahko z njimi tudi dejansko uresničujemo namen samega zakonodajnega postopka. Glede na vse resne pomisleke in opozorila številnih invalidskih in humanitarnih organizacij o primernosti danes obravnavanega zakonskega predloga

Hvala lepa za besedo, še enkrat. Predlaga se, da se natančno določijo naloge, ki jih opravlja Nacionalni svet invalidskih organizacij, usklajuje interese vseh invalidov v Republiki Sloveniji ob upoštevanju avtonomnosti vsake invalidske organizacije in jih zastopa v dialogu med invalidskimi organizacijami in v dialogu s strokovnimi združenji, državnimi organi, javnimi institucijami ter drugimi javnostmi, spremlja in izvaja Konvencijo o pravicah invalidov in njene izbirni protokol, daje mnenje k predlogom zakonov in drugih predpisov, ki neposredno vplivajo na življenje invalidov, ki mu jih posredujejo državni organi pred odločanjem, spodbuja, informira in promovira izenačevanje možnosti invalidov ter njihovo neodvisno življenje in vključevanje v družbo. V skladu s predpisi se predlaga skupne predstavnike invalidov v organe državnih in drugih javnih institucij ter v organe mednarodnih organizacij in združenj in opravlja druge skupno dogovorjene aktivnosti z reprezentativnimi invalidskimi organizacijami in invalidskimi organizacijami, ki delujejo na državni ravni. Te naloge se delno ali v celoti financirajo iz proračuna Republike Slovenije na podlagi pogodbe, sklenjene med nacionalnim svetom in ministrstvom, pristojnim za invalidsko varstvo. Sredstva se nacionalnemu svetu izplačujejo na podlagi predloženega letnega poročila o izvedbi nalog in priloženih dokazil, iz katerih je razvidna poraba sredstev. Nacionalni svet sredstva za svoje delovanje pridobiva poleg državnega proračuna tudi iz članarin, iz naslova materialnih pravic in dejavnosti nacionalnega sveta, s prispevki donatorjev, z darili in volili in iz drugih virov. V času obravnave predloga smo prejeli številne dopise najrazličnejših organizacij ljudi z invalidnostmi en del omenjeni predlog podpira, drugi del pa mu odločno nasprotuje. Društvo za teorijo in kulturo hendikepa na primer odločno nasprotuje predlogu, saj meni, da je diskriminatoren, ker bi država z njegovim sprejetjem dvojno financirala iste dejavnosti. Poleg tega naj bi kršil tudi Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov, saj naj bi Nacionalni svet invalidskih organizacij kot zasebno pravno združenje zastopal vse invalide, medtem ko konvencija določa, da je vsaka organizacija oseb z invalidnostjo avtonomna in samostojna pri nastajanju in zagovarjanju svojih stališč. Poleg tega so na seji matičnega odbora nasprotniki predloga opozorili na nevključenost nekaterih skupin oseb z invalidnostjo v delovanju Nacionalnega sveta invalidskih organizacij, zlasti oseb s težavami v duševnem zdravju oziroma psihosocialnimi oviranostmi, saj jih ne štejejo med invalidske organizacije. V okviru obravnave so poudarili nujnost prenove zakonodaje na tem področju, da bi se lahko oblikoval nacionalni svet, ki bo vključeval vse organizacije oseb z invalidnostjo ter omogočil soodločanje in upoštevanje glasov vseh relevantnih skupin. Ker si stališča različnih organizacij, ki se ukvarjajo z ljudmi z invalidnostmi, tako zelo nasprotujejo, predlaganega zakona ne moremo podpreti. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Soniboj Knežak. Hvala, predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi! V družbi, kjer se invalidi še vedno soočajo s številnimi neenakostmi in diskriminacijo, je delo Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije izjemno pomembno, saj si prizadeva za pravice in boljše življenje za več kot 170 tisoč invalidov v Sloveniji. Nacionalni svet kot krovno prostovoljno združenje zastopa interese 24 različnih reprezentativnih invalidskih organizacij, kar pomeni, da opravlja izredno pomembno delo na področju varstva in zaščite pravic invalidov kot ene izmed bolj ranljivih skupin pri nas. Pri svojem delu pa se nacionalni svet ne sooča samo z izzivi zastopanja interesov invalidov, ampak tudi s pomanjkanjem sistemskega financiranja, ki bi svetu omogočilo dolgoročno in stabilno delovanje. V preteklosti so predstavniki sveta večkrat opozarjali na to potrebo, ki jo danes s predlagano spremembo zakona tudi urejamo. Z novelo zakona, ki ureja invalidske organizacije, namreč uvajamo manjšo spremembo enega samega člena zakona, ki že predvideva obstoj nacionalnega sveta invalidskih organizacij. To pomeni, da s predlaganimi spremembami jasno opredeljujemo naloge Nacionalnega sveta invalidskih organizacij, ki so povezane z usklajevanjem interesov vseh invalidskih organizacij, s sprejemanjem konvencije o pravicah invalidov promoviranje enakih možnosti in podajanje mnenj o zakonih, ki zadevajo interese invalidov. Predlog zakona na novo ureja tudi način financiranja Nacionalnega sveta. V zakonu je tako predvideno, da se bodo finančna sredstva za delovanje sveta dodeljevala prek vsakoletne pogodbe o financiranju za opravljanje točno določenih nalog, ki izhajajo iz mednarodnih in zakonskih obveznosti sveta. S temi spremembami bomo torej Nacionalnemu svetu invalidskih organizacij omogočili, da bo svet še naprej izpolnjeval svoje poslanstvo in opravljal dele, za katere pa je bil tudi ustanovljen. Invalidi namreč potrebujejo takšno krovno organizacijo, ki bo zastopala njihove interese in pravice na državni ravni, saj se še vedno soočajo s številnimi izzivi, od dostopa do javnih objektov in javnega potniškega prometa ter do izobraževanja in dela, zato enake možnosti in dostopnost v naši družbi ne smejo biti zgolj mrtve črke na papirju, ampak morajo biti realne za vse, vključno z invalidi. Ker ima pri teh prizadevanjih za družbo enakih možnosti pomembno vlogo tudi Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov predlagano spremembo zakona podprli.

Predlagana sistemska ureditev nalog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, ki je pred nami, kaže namero države, da postavi ustrezne pravne podlage za zagotavljanje še boljšega in lažjega vključevanja invalidov in invalidskih organizacij v postopke sprejemanja predpisov in politik, ki zadevajo življenje invalidov kot tudi zagotovitev boljših pogojev za njihovo izvrševanje. Vprašanja, povezana z varstvom in pravicami invalidov, so večkrat zelo kompleksne narave. S predlogom zakona pa se zagotavlja kompetentnega sogovornika, ki bo opravljal tudi nalogo usklajevalca med stališči invalidov in invalidskimi organizacijami. Namen zakona je, da NSIOS, ki ima status nacionalnega sveta ter zastopa interese prek 115 tisoč invalidov, kar predstavlja 90 % vseh invalidov v Sloveniji in je tudi polnopravni član Evropskega invalidskega foruma, še naprej deluje kot povezovalni element, kar je že v osnovi njegova naloga, opredeljena v 26. členu zakona, da usklajuje interese vseh invalidov v državi, ob upoštevanju avtonomnosti vsake invalidske organizacije, ter jih zastopa v dialogu med invalidskimi organizacijami in strokovnimi združenji, državnimi organi, javnimi institucijami ter drugimi javnostmi. Z dopolnitvijo 26. člena se vloga in naloge, ki naj bi jih Nacionalni svet invalidskih organizacij izvajal, poleg siceršnjih obveznosti v javnem interesu še bolj jasno določajo. Pri tem pa se ne posega v naloge reprezentativnih invalidskih organizacij iz 18. člena zakona, ki so pridobile reprezentativnost za vsako posamezno skupino invalidov. Ureja se tudi način sofinanciranja iz proračuna Republike Slovenije za naloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje mednarodnih in zakonsko določenih obveznosti, saj sistemsko financiranje do sedaj ni bilo urejeno. Glede na poseben položaj mora nacionalni svet uresničevati naloge in izvajati aktivnosti, ki jih poleg njihovega statuta določajo tudi pravni akti na državni ravni in katerih cilji presegajo interese le včlanjenih invalidskih organizacij. Ob vsem tem je izrednega pomena zavedanje sodelovanja tudi s tistimi reprezentativnimi invalidskimi organizacijami, ki niso članice NSIOS. Vloga Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije je, da zastopa skupne interese tako včlanjenih invalidskih organizacij kot tudi tisti, ki z njimi sodelujejo, zato v Poslanski skupini Levica iskreno pričakujemo preseganje morebitnih nesoglasij med invalidskimi organizacijami ter oblikovanje skupnih stališč, vključujoč tudi invalidske organizacije, ki zaradi takih ali drugačnih razlogov niso članice NSIOS. Sogovornike države, kot smo slišali, prek spoštovanja načela nič o invalidih brez invalidov pa bodo vse invalidske organizacije, ne glede na to, ali so članice NSIOS ali niso. Tudi zato se je 26. člen zakona dopolnil tako, da državni organi ob pripravi predpisov, ki neposredno vplivajo na življenje invalidov, o tem obvestijo tako NSIOS kot reprezentativne invalidske organizacije, ki zastopajo skupino invalidov, na katero se nanašajo posamezni zakoni in drugi predpisi. V luči navedenega v Poslanski skupini Levica predlog zakona podpiramo.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

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, državnemu sekretarju na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospodu Dan Juvanu. Izvolite. Ponovno hvala lepa za besedo. Področje izenačevanja možnosti invalidov ureja Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki je bil sprejet novembra 2010. Namen zakona je preprečevati in odpravljati diskriminacijo invalidov, ki temelji na invalidnosti. Invalidi so namreč skupina, ki je še vedno izpostavljena diskriminacijskim družbenim praksam. Novela Zakona o izenačevanju možnosti invalidov ureja ustrezno pravno podlago za črpanje kohezijskih sredstev prek javnih razpisov. Veljavni zakon v svojem 24. členu določa sofinanciranje posebnih socialnih programov za vključevanje invalidov v družbo, ki obsegajo dejavnosti in različne oblike pomoči invalidom, s katerimi se skladno s potrebami na invalidom prilagojen način zagotavlja njihova večja vključenost na vseh področjih življenja. Posebni socialni programi se sofinancirajo iz proračuna Republike Slovenije in jih izvajajo invalidske organizacije. Predlog zakona širi možnost izbora izvajalcev in projektov, ki so namenjeni invalidom, in sicer na način, da poleg omenjenih posebnih programov opredeljuje tudi dodatne programe za izenačevanje možnosti invalidov v družbi. Na ta način zagotavljamo možnost financiranja in izvajanja bolj pestrega in razširjenega nabora programov in projektov, ki so namenjeni invalidom. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku kolegu Milanu Jakopoviču. Izvolite. **MILAN JAKOPOVIČ (PS Levica):** Hvala lepa. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 32. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov. Po dopolnilni obrazložitvi predstavnika predlagatelja, ki je izpostavil ključne rešitve predloga zakona, je predstavnica Zakonodajno-pravne službe opozorila, da bi bilo z vidika načela določnosti možno še nekoliko izboljšati besedilo novega 24.a člena. Izpostavila je še, da so pripombe iz pisnega mnenja v celoti ustrezno naslovljene s predlogi amandmajev za amandmaje odbora poslanskih skupin koalicije. Predstavnik Državnega sveta je v predstavitvi mnenja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide predstavil ključne vsebinske poudarke in pojasnil, da komisija predlog zakona podpira. Izpostavil je, da je komisija večino razprave namenila pomislekom Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, ki ocenjuje, da je vsebina novega 24.b člena predloga zakona glede možnih prijaviteljev na javni razpis za dodelitev evropskih sredstev za izvajanje drugih programov in projektov z namenom vključevanja invalidov v družbo preširoko zastavljena. Ta člen namreč dopušča, da se na razpis prijavijo tudi gospodarske družbe, čeprav bi bilo bolj ustrezno nabor možnih prijaviteljev na razpis omejiti na reprezentativne invalidske organizacije in nevladne organizacije, za katere velja, da nimajo profitnega motiva. Komisija je v razpravi prepoznala določene prednosti dopuščanja širokega kroga možnih prijaviteljev na razpise, saj se lahko tako zagotovi večja kakovost ponudbe programov, čeprav bi bilo nujno razpisne pogoje določiti tako, da bodo prejemniki sredstev tudi dejansko sposobni izvesti prijavljene programe in projekte, predvsem z vidika ustrezne kadrovske strukture in kakovosti izvajanja storitev ter izkušenj dela z invalidi. Odbor je po zaključeni razpravi v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel.

Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Stališče naše poslanske skupine o predlogu zakona o izenačevanju možnosti invalidov. Torej, področje izenačevanja možnosti invalidov ureja Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki je bil sicer sprejet novembra 2010. Namen tega zakona je preprečevati in odpravljati diskriminacijo invalidov, ki temelji na invalidnosti. Invalidi so namreč skupina, ki je že tradicionalno izpostavljena diskriminacijskim družbenim praksam. Trenutno veljavni Zakon o izenačevanju možnosti invalidov v 24. členu opredeljuje samo namen posebnih socialnih programov za vključevanje invalidov v družbo, manjkajo pa programi in projekti za izenačevanje možnosti invalidov v družbi, ki se financirajo iz evropskih sredstev. Ta predlog zakona določa pravno podlago za druge programe ali projekte za izenačevanje možnosti invalidov v družbi in pravno podlago za sofinanciranje. Z novim 24a. členom se določa pravna podlaga za sofinanciranje drugih programov ali projektov, ki jih lahko izvajajo različni izvajalci brez statusa invalidske organizacije. 24b. členom se določajo splošni pogoji javnega razpisa za druge programe ali projekte za izenačevanje možnosti invalidov v družbi. V novem 24.c členu se postavljajo merila za dodelitev sredstev po javnem razpisu. Predmet sofinanciranja ne morejo biti programi ali projekti, vsebinsko enaki storitvam, ki so zakonsko priznane pravice ali se že sofinancirajo iz javnih sredstev. Širi se krog programov in projektov, ki jih ministrstvo lahko sofinancira. Poleg invalidskih organizacij, ki izvajajo posebne socialne programe, se širi še na druge subjekte kot na primer nevladne organizacije, ki nimajo statusa invalidske organizacije, različna združenja izvajalcev, ki delujejo na področju invalidskega varstva, Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, Zavod invalidskih podjetij Slovenije, Združenje zaposlitvenih centrov. Ministrstvo bo tako lahko druge programe in projekte za izenačevanje možnosti invalidov v družbi delno ali v celoti sofinanciralo samo, če bodo za to zagotovljena evropska sredstva. Finančne posledice za državni proračun niso točno določene, saj so vezane na izvajanje programov, ki bodo hkrati predvideni v programskih podlagah za sofinanciranje iz evropskih sredstev. Predlog zakona torej nima finančnih posledic za druga javna finančna sredstva, je pa Zakonodajno-pravna služba opozorila na rok za uveljavitev zakona. Moramo pa tudi povedati, da usklajevanje z zainteresiranimi invalidskimi organizacijami ni bilo v celoti izpolnjeno, čeprav mora biti ključno načelo odločevalcev načelo nič o invalidih brez invalidov.

Hvala lepa, še enkrat. S predlogom se poleg posebnih socialnih programov za vključevanje oseb z invalidnostjo v družbo omogoča sofinanciranje tudi drugih programov za izenačevanje možnosti oseb z invalidnostmi v družbi. Tako se širi krog programov ali projektov, ki jih ministrstvo lahko sofinancira na programe in projekte, ki jih izvajajo drugi subjekti, ne samo invalidske organizacije. To so lahko druge nevladne organizacije, ki nimajo statusa invalidske organizacije, različna združenja izvajalcev, ki delujejo na področju invalidskega varstva, na primer Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, Zavod invalidskih podjetij Slovenije, Združenje zaposlitvenih centrov in različni drugi pravni subjekti, katerih dejavnost je povezana z izvajanjem različnih programov za osebe z invalidnostmi in ki delujejo na področju invalidskega varstva. Ti programi so namenjeni izenačevanju možnosti oseb z invalidnostjo v družbi, gre pa zlasti za programe za spodbujanje enakih možnosti za invalidne ženske, otroke ter invalide z drugimi osebnimi okoliščinami, za ozaveščanje družbe o invalidnosti, za zaposlovanje invalidov in zagotavljanje socialne varnosti, za zagotavljanje dostopnosti pri vključevanju invalidov v družbo in druge programe, namenjene izenačevanju možnosti invalidov v družbi. Te programe bo lahko ministrstvo financiralo le v primeru, če bodo za to zagotovljena evropska sredstva. Za programe in projekte evropske kohezijske politike je v obdobju od 2021 do 2027 predvidenih dobrih 9 milijonov evrov za celotno obdobje izvajanja, v tem primeru pa ne bo možno financirati programov, ki so vsebinsko enaki ukrepom za izenačevanje možnosti oseb z invalidnostmi, ki se že sofinancirajo iz javnih sredstev. Osebe z invalidnostmi so pomemben del naše družbe in sodijo v njo. Imeti morajo možnost, da svoj vsakdan oblikujejo sami. Vključevanje mora biti prisotno v celotni družbi. Menimo, da predlagani zakon k temu prispeva, zato ga bomo v Novi Sloveniji podprli.

Spoštovana predsedujoča, cenjeni kolegi in kolegice! Pred nami imamo eno manjšo, a za kakovost življenja invalidov nič manj pomembno dopolnitev zakona, ki ureja izenačevanje možnosti invalidov. S to dopolnitvijo zakona bomo uredili pravno podlago, ki bo omogočila črpanje evropskih kohezijskih sredstev, tudi za financiranje drugih socialnih programov in projektov, ki bodo namenjeni invalidom. Trenutno se socialni programi za vključevanje invalidov financirajo iz državnega ali lokalnih proračunov, s to spremembo pa bomo omogočili dostop do evropskih virov, kar pomeni več možnosti za inovativne in kakovostne projekte. Pomembno je poudariti, da bodo ti programi financirani iz evropskih sredstev, različni od tistih, ki že financiramo z nacionalnimi sredstvi. S tem preprečujemo podvajanje, hkrati pa povečujemo pestrost in inovativnost projektov za invalide. To ne pomeni le več programov, ampak predvsem širši spekter storitev, ki bodo še bolje prilagojene potrebam invalidov. Dopolnitev zakona prinaša še eno pomembno spremembo. V prihodnje se bodo lahko na razpise za te programe in projekte prijavljale tudi organizacije, ki niso invalidske, a že danes nudijo ključne storitve invalidom. Tako bo na primer združenja, kot so Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, Zavod invalidskih podjetij Slovenije ali Združenje zaposlitvenih centrov, lahko aktivno prispevala k izboljšanju enakih možnosti za invalide. Poslanska skupina Socialnih demokratov podpira to dopolnitev zakona, saj verjamemo, da bo raznolikost novih programov prispevala k večji vključenosti invalidov v družbo in k boljšemu uresničevanju njihovih pravic. Žal se te pravice pogosto zataknejo pri izvajanju, zato je ključnega pomena, da jih podkrepimo z novimi programi in projekti tudi v praksi. Naša skupna naloga je, da omogočimo vsem invalidom enake možnosti in dostop do polnega življenja v naši družbi, zato Socialni demokrati upamo, da bo ta dopolnitev zakona prispevala k temu cilju, dvignila kakovost življenja invalidov v Sloveniji. Hvala. Hvala lepa. Bistvo vključujočega okolja je, da omogoča vsakomur, da uresničuje svoje potrebe in deli svoje talente. S tem gradimo bolj sočutno, pravično in enakopravno skupnost. Raznolikost, ki jo z vključujočim okoljem omogočamo, predstavlja temelj solidarne družbe, hkrati pa je ravno to tisti del, ki omogoča napredek. Področje omogočanja enakopravnega vključevanja invalidov ureja Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki je bil sprejet novembra 2010, predlog, ki je danes pred nami, naslavlja ustrezno pravno podlago za črpanje kohezijskih sredstev prek javnih razpisov za sofinanciranje tako imenovanih drugih programov ali projektov za izenačevanje možnosti invalidov v družbi. S tem se programe in projekte razmejuje, in sicer na eni strani na posebne socialne programe za vključevanje invalidov v družbo, ki se sofinancirajo iz proračuna Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti in so dopolnitev javne službe ter obsegajo dejavnosti in različne oblike pomoči, in na drugi strani na druge programe ali projekte za izenačevanje možnosti, ki se bodo financirali iz evropskih sredstev, s čimer se bo dodatno popestril in razširil nabor programov. Izboljšanje dostopnosti programov in projektov v končni fazi omogoča večje socialno vključevanje in s tem izenačevanje možnosti, hkrati pa se naslavlja tudi preprečevanje diskriminacije invalidov, kar je osnovni namen Zakona o izenačevanju možnosti invalidov. V Poslanski skupini Levica se pridružujemo pomislekom in opozorilom, da morajo biti ob razpisih nujno postavljeni ustrezni pogoji, ki jih bo moral izpolnjevati prijavitelj na razpis, od ustrezne usposobljenosti z ustrezno kadrovsko sestavo, prav tako pa se mora zagotoviti ustrezno kakovost storitve, ki bo temeljila na izkušnjah z delom z invalidi, zato morajo biti kriteriji premišljeni, predvsem pa morajo po našem mnenju izhajati tudi iz tega, da se storitev opravlja nepridobitno, da so evropska sredstva namenjena izenačevanju možnosti invalidov v družbi, porabi na ustrezen način.

Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovane kolegice in kolegi! V Poslanski skupini Svoboda izražamo jasno podporo Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, saj verjamemo, da ta predlog prinaša ključne izboljšave na področju zagotavljanja enakih možnosti za vse osebe z invalidnostjo. Najprej bi rad poudaril, da izenačevanje možnosti za invalide ni zgolj pravno vprašanje, temveč tudi vprašanje temeljne pravičnosti in solidarnosti v naši družbi. V naši poslanski skupini verjamemo, da mora imeti vsak posameznik, ne glede na njegove fizične ali duševne sposobnosti, enake možnosti za sodelovanje in uresničevanje svojih potencialov v družbi. Z dopolnitvami tega zakona bomo prispevali k temu, da bo država še bolj dosledno zagotavljala to enakost. Eden ključnih ciljev predloga zakona je izboljšanje dostopnosti, kar je eden izmed najpomembnejših dejavnikov za zagotavljanje enakih možnosti. To pomeni, da moramo izboljšati dostop do vseh javnih storitev, institucij in javnih površin, tako fizičnih kot digitalnih. Prevečkrat so invalidi soočeni z ovirami, ki jim preprečujejo polno sodelovanje v družbi, bodisi da gre za arhitekturne ovire ali pomanjkanje ustreznih tehničnih pripomočkov. S tem zakonom bomo zagotovili večjo odgovornost državnih in lokalnih oblasti pri odpravljanju teh ovir ter pri spodbujanju prilagoditev, ki bodo invalidom omogočile enake možnosti. Poleg dostopnosti zakon prinaša tudi dodatne ukrepe na področju zaposlovanja invalidov. Zavedamo se, da je stopnja brezposelnosti med invalidi pogosto višja, kar pomeni, da moramo kot družba narediti več, da jih podpiramo pri vključevanju na trg dela. Dopolnitve zakona bodo spodbudile bolj vključujočo politiko zaposlovanja in prilagoditve delovnih mest za invalide. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da so invalidi dragocen del naše družbe in da moramo zagotoviti, da imajo enake možnosti za pridobivanje zaposlitev in razvoj kariere. To je tudi v interesu celotne družbe, saj vključevanje invalidov prispeva k večji raznolikosti in socialni enakosti. Poleg tega zakon naslavlja tudi področje izobraževanja, ker želimo z dopolnitvami zagotoviti, da bodo imele osebe z invalidnostjo enake možnosti do dostopa do izobraževanja na vseh ravneh. Invalidi pogosto naletijo na dodatne izzive pri dostopu do izobraževalnih programov, zato je nujno, da sistemske rešitve v izobraževalnem sistemu poskrbijo za ustrezno podporo in prilagoditve. Le z enakopravnim dostopom do izobrazbe lahko zagotovimo dolgoročne možnosti za enakopravno sodelovanje v vseh vidikih družbenega življenja. Še en pomemben vidik zakona je zagotavljanje pravic in storitev invalidom na podlagi njihovih dejanskih potreb. Zakon prinaša večjo fleksibilnost pri oblikovanju osebnih storitev in podpornih programov, ki bodo bolj prilagojeni različnim potrebam posameznih invalidov. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da morajo biti vse storitve, namenjene invalidom, prilagojene posamezniku, saj se zavedamo, da invalidnost ni homogena kategorija in da imajo posamezniki zelo različne potrebe. Naša podpora predlogu zakona o dopolnitvah temelji na prepričanju, da bomo s tem zakonodajnim ukrepom naredili pomemben korak naprej pri zagotavljanju pravične, enakopravne in vključujoče družbe za vse. Invalidi ne smejo biti obravnavani kot breme družbe, temveč kot polnopravni člani, ki lahko in morajo imeti enake možnosti za dostojno življenje. Zaključil bi z mislijo, da izenačevanje možnosti za invalide ni zgolj dolžnost države, temveč moralna in etična odgovornost vseh nas.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

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper v okviru skrajšanega postopka.**

Spoštovana podpredsednica Državnega zbora, spoštovane poslanke in poslanci! Vlada Republike Slovenije je Državnemu zboru tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper Ta predlog zakona smo vam obljubili že na začetku mandata in danes to obljubo uresničujemo v skladu z njeno časovnico za sprejemanje prostorskega akta, torej spremembe uredbe o državnem lokacijskem načrtu za progo Divača–Koper, ki ureja umeščanje dvotirne proge. Najpomembnejša vsebina predloga zakona je ureditev investitorstva tako imenovanega vzporednega tira. Za vzporedni tir se je v strokovnih in laičnih krogih že uveljavilo ime levi tir, kakor ga vidimo z vidika poteka od Divače proti Kopru. Poteka tik poleg desnega tira, torej proge, ki se trenutno že gradi. Tira si sledita in delita najdaljše predore, ki so že zgrajeni v dovolj širokem profilu, da omogočajo dvotirno izvedbo proge. To pa tudi pomeni, da sta približno dve tretjini vzporedne proge že izkopani in da so zaključeni skopi na kraškem terenu, tako da tveganja kraških pojavov pri gradnji vzporednega tira ne bo več. To se pozna tudi pri ocenjeni vrednosti investicije, saj znaša okoli 400 milijonov evrov po tekočih cenah. Predlog zakona sledi modelu, ki je že preizkušen in uspešno uveljavljen pri gradnji prvega tira te proge. Investitor, družba 2TDK, bo prevzel financiranje in izvedbo projekta po sprejetju državnega prostorskega akta. Akt je usklajen in pripravljen na sprejetje. Jutri bo DPN obravnavan in sprejet tudi na Vladi. V postopku so bile opravljene vse okoljske presoje. Tudi čezmejna presoja z Italijo je bila uspešno zaključena. Pričakujemo, da bo 2TDK uspešno in aktivno pristopil k pridobivanju gradbenega dovoljenja in da bo leta 2026 že lahko objavil razpis in začel s prvimi izvedbenimi deli na terenu. V zvezi s tem pričakujemo, da bo gradnja zaključena v letu 2030. Zakaj je pravzaprav hitra izgradnja proge tako zelo pomembna? Poleg povečanja kapacitet za prevoze in uskladitve te pomembne proge na jedrnem omrežju TEN-T z evropskimi standardi interoperabilnosti je ključno poudariti, da bo po izgradnji vzporednega tira opuščena proga od Prešnice do Dekanov, torej del proge, ki poteka po občutljivem vodovarstvenem območju. Globoko se zavedamo stisk prebivalcev, ki živijo ob tej progi in storili bomo vse, kar je mogoče, da bodo čim prej lahko zaživeli brez strahu brez strahu zaradi požarov, onesnaženja pitne vode in drugih okoljskih tveganj, ki obstajajo na tej dotrajani progi. Trasa bo tako vrnjena ljudem v obliki kolesarske povezave. To smo obljubili in to je zapisano tudi v predlogu zakona. Ko bo zgrajen novi tir, ki se že gradi, se bo stari do izgradnje 2. 2. oziroma levega tira uporabljal najmanj, kot je le mogoče, na primer za vožnjo praznih vlakov oziroma v izrednih razmerah. Pomembna vsebina predloga zakona je tudi, da odpravlja možnost sodelovanja drugih držav v lastništvu družbe 2TDK in infrastrukturi gospodarsko pomembne proge med Divačo in Koprom. Dokazali smo, da zmoremo to progo zgraditi sami. V predlogu zakona je zato predvideno, da je edini in izključni lastnik projektnega podjetja 2TDK samo Republika Slovenija. Vsa presežna sredstva, ki bi nastajala, bodo tako uporabljena izključno za financiranje projekta ali pa bodo vrnjena državi in uporabljena za druge pomembne projekte. Spoštovane poslanke in poslanci! Zahvaljujem se za izkazano podporo predlogu zakona v Državnem svetu in na Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor. Visoka podpora dokazuje, da je projekt železniške proge Divača–Koper resnično projekt, ki je pomemben za Slovenijo in njen prihodnji razvoj. Hvala lepa.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

Predstavnica predlagatelja je v uvodni obrazložitvi poudarila, da predlog zakona vzpostavlja pravno podlago, ki omogoča, da družba 2TDK pridobi koncesijo za izgradnjo in gospodarjenje z novim vzporednim levim tirom pod enakimi pogoji, kot veljajo za enotirno progo, ki je trenutno v gradnji. Družba 2TDK bo takoj pridobila status investitorja, kar pomeni, da lahko takoj začne aktivnosti, ki jih po predpisih o gradnji lahko investitor izvaja že pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Izpostavila je, da so bile v postopku priprave državnega prostorskega načrta, ki naj bi bil sprejet v kratkem, uspešno izvedene okoljske presoje, tudi čezmejna presoja vplivov na okolje z Republiko Italijo. V nadaljevanju je dejala, da pomembno spremembo v predlogu zakona predstavlja tudi določba, po kateri se bo po začetku obratovanja vzporednega levega tira del obstoječe proge med cepiščem Prešnica in Dekani opustil ter odstranila tirna infrastruktura, na trasi opuščenega tira pa se bo vzpostavila državna kolesarska povezava, katere investicijo bo prevzela Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Poudarila je še, da predlog zakona tudi odpravlja možnosti sodelovanja drugih držav v lastništvu in upravljanju družbe 2TDK ter pri lastništvu objektov drugega tira. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je iz njihovega pisnega mnenja opozorila na potrebo po večji jasnosti in določnosti ureditve, na primer glede jasne zakonske določbe, da gre za dve enotirni progi, glede izraza koncesijska pogodba ter glede prevzema investitorstva. Izpostavila je še opozorilo, da morata biti novela zakona in zakon, ki ga novela spreminja, med seboj usklajena, saj se novela vgradi v besedilo zakona. Povedala pa je, da vloženi amandmaji v večjem delu sledijo izpostavljenim pripombam. S strani Ministrstva za infrastrukturo pa so bila v zvezi z nekaterimi pomisleki naknadno podana tudi pisna pojasnila. V razpravi je bila s strani koalicijskih poslancev izražena enotna podpora predlogu zakona, ki v prvi vrsti predstavlja temelj za gradnjo vzporednega levega tira železniške proge Divača–Koper in s tem temelj za dejansko pridobitev dvotirne proge na tem odseku. Z izgradnjo vzporednega levega tira se bo med drugim povečala stopnja varnosti prometa, skrajšal se bo vozni čas, zmanjšala se bosta vpliv na okolje in tveganje za okolje, s preusmeritvijo tovora iz Luke Koper na železnice pa se bo razbremenil tudi cestni promet. Izražena je bila tudi soglasna podpora določbi, ki odpravlja možnost sodelovanja drugih držav v lastništvu in upravljanju družbe 2TDK ter pri lastništvu objektov drugega tira. Kot posebej pomembna pa je bila ocenjena določba v 27. členu predloga zakona, ki predvideva vzpostavitev državne kolesarske povezave na opuščeni železniški progi od cepišča Prešnica do ENP Dekani, saj so si za to dolga leta še posebej prizadevali prebivalci na tem območju. strani Poslanske skupine SDS je bilo poudarjeno, da je projekt izgradnje desnega tira, ki je v teku in v predlogu zakona predvidenega vzporednega levega tira, nedvomno pomemben za celotno Slovenijo zato predlogu zakona ne nasprotujejo. Ob tem je bilo izpostavljeno, da si je v letih 2018 in 2019 Poslanska skupina SDS zelo prizadevala za to, da so se načrtovane servisne cevi predorov, ki so bile prvotno mišljene kot pomoč glavni cevi predorov, za primere izrednih dogodkov razširile na nivo oziroma obseg glavnih cevi, s čimer bo gradnja vzporednega levega tira bistveno olajšana. V Poslanski skupini NSi je bila napovedana podpora predlogu zakona, ob tem pa med drugim izpostavljen pomislek, če je določba, ki odpravlja možnost sodelovanja drugih oziroma zalednih držav v lastništvu in upravljanju družbe 2TDK ter pri lastništvu objektov drugega tira, res v celoti koristna. Po njihovem mnenju bo ta odločitev zagotovo v večji meri obremenila državni proračun in s tem zmanjšala obseg sredstev za druge razvojne projekte, sodelovanje zalednih držav pa bi lahko bilo koristno zlasti z vidika zagotovitve večje zasedenosti bodoče železniške proge. Odbor je po razpravi sprejel več amandmajev in nato glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj ter jih sprejel. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima najprej Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo kolega mag. Janez Žakelj. Izvolite. Najlepša hvala, gospa podpredsednica. Spoštovani državni sekretar s sodelavko, kolegice in kolegi! V Novi Sloveniji pozdravljamo odločitev Vlade o izvedbi dvotirne železniške proge Divača–Koper. Nedvomno bo to dodana vrednost gradnji sedanje enotirne železnice, saj današnji zakon vzpostavlja pravno podlago, da bo družba 2TDK takoj pridobila status investitorja tudi za gradnjo vzporednega levega tira. Gre za gospodaren predlog, saj bosta oba tira povezana z več kot 16 kilometrov skupnih predorov, poleg tega sta dve tretjini vzporednega tira že izkopani, kar celotno vrednost dodatnega levega tira v primerjavi z gradnjo desnega tira poceni. Razlog za nižjo ceno je tudi v odločitvi, da so se vse servisne cevi predorov, ki so bile sprva mišljene kot pomoč glavni cevi predorov, za primere izrednih dogodkov razširile na obseg glavnih cevi. Glede odprave možnosti sodelovanja drugih držav pri financiranju in posledično lastništvu železniške infrastrukture, pa morda ni odveč pomislek, kaj to pomeni v nadaljevanju za državni proračun. Dejstvo je, da bo posledično iz te skupne vreče moralo iti več denarja za celotno izgradnjo, na ta račun pa bodo prikrajšani drugi pomembni infrastrukturni projekti. Seveda je izključno državno lastništvo kritične infrastrukture izredno pomembno, a le v primeru, da imamo dovolj finančnih sredstev za njeno izgradnjo. Predlagatelj zagotavlja, da je Slovenija ta projekt sposobna financirati sama, in da se za zasedenost levega tira ni bati. V Novi Sloveniji bomo zelo veseli, če bo res tako. Po začetku obratovanja levega tira se bo del obstoječe proge opustil, na tem mestu pa se bo med cepiščem Prešnica in Dekani vzpostavila državna kolesarska povezava. Zelo dobrodošlo, vendar spet pomislek, kolesarsko povezavo bo zgradila država, nato pa jo bo prenesla v last Mestni občini Koper za izvajanje spremljajočih dejavnosti rekreacijske in turistične infrastrukture. Samo odstranitev obstoječe proge bo državni proračun obremenila za dobrih 7,7 milijona evrov, sama izgradnja kolesarske povezave pa še za dodatnih več 10 milijonov evrov. Vse za Mestno občino Koper. Da se razumemo, prav je, da opuščeno progo namenimo za ta namen, vendar bi bilo bolj pravično, da bi država na mestno občino neodplačno prenesla zemljišča, investicijo pa bi izvedla občina sama, tako kot morajo to narediti druge občine. Ker predlog zakona pomeni pridobitev za državo in se bodo s sprejetjem današnjega zakona dela na projektu lahko začela že leta 2026 in bodo končana do leta 2030,

Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovani kolegice in kolegi! Drugi tir železniške proge Divača–Koper je ena najpomembnejših infrastrukturnih investicij v Sloveniji sploh. Slovenija je zaradi svoje geografske lege ključna tranzitna država med Evropo, torej med srednjo Evropo in Sredozemljem, pri čemer ima Luka Koper ključno vlogo kot vstopna točka za blago, ki se prevaža v notranjost Evrope. Obstoječa železniška povezava med Divačo in Koprom je, kot vsi dobro vemo, preobremenjena in preprosto nezadostnih kapacitet za povečan obseg prometa, ki bi ga Luka Koper lahko dosegla že danes in ki ga pričakuje tudi v prihodnosti. Z izgradnjo drugega tira bomo zagotovili dolgoročno dodatno zmogljivost in hitrejši prevoz blaga, kar bo omogočilo, da Slovenija ohrani svojo konkurenčnost v okoliški jadranski regiji in tudi širšem evropskem prostoru. Njegova izgradnja bo zmanjšala obremenitev cestnega prometa, saj bo večji del trenutno cestnega tovora lahko preusmerjen na železnico. To bo pripomoglo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, izboljšanju kakovosti zraka in zmanjšanju zastojev na naših cestah. Seveda to pomeni nova delovna mesta in več razvoja za lokalne kraje ob trasi železnice ter za Slovenijo kot celoto. Spoštovani! Iz povedanega je jasno, kako velikega pomena je dobra železniška povezava med slovensko Istro in preostalim delom Slovenije. Največja pridobitev predlaganega zakona je tudi jasna določitev, kako bo projekt financiran in upravljan. Družba 2TDK, d. o. o., bo zaščitena pred tujimi prevzemi, ker bo glede na določila zakona obvezana, da ostane v slovenski lasti. Zapleten, tvegan finančni model, ki je vključeval komercialno financiranje projekta s strani drugih držav, tako dokončno postaja preteklost. Slovenija bo oba druga tira zgradila sama, kot tudi ostalo, vključno z železniško infrastrukturo. Sprejetje zakona prinaša razrešitev tudi velike druge dileme, da bo drugi tir izveden kot nova dvotirna proga. Projekt se sicer že sedaj vodi in izvaja tako, da bo takoj po gradnji prvega tira ob njegovi trasi dograjen še drugi, pri tem pa bo mogoče uporabiti obstoječe predore, ki so bili pripravljeni v polnem profilu. Veseli nas, da je ta rešitev zdaj uokvirjena tudi zakonsko. Projekt drugi tir železniške proge Divača–Koper bo dejansko dvotiren. Z drugim tirom se bo Slovenija bolj povezala z evropskim železniškim omrežjem, kar bo pomembno prispevalo k izboljšanju konkurenčnosti našega gospodarstva. Povezovanje z Evropsko unijo je ključno za dosego dolgoročnih ciljev naše države, saj Slovenija zaradi svoje lege igra pomembno vlogo pri povezovanju Srednje in Jugovzhodne Evrope s sredozemskimi pristanišči. Izgradnja drugega tira je tako ključna investicija v našo prihodnost. Slovenija nujno potrebuje drugi tir. S tem zakonom je realizacija tega projekta še en korak bližje, zato ga bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov podprli.

Zakon vzpostavlja pravno podlago za gradnjo vzporednega drugega tira, torej drugi tir na celotni progi, kot tudi, da se po začetku obratovanja tega vzporednega tira odstrani tirna infrastruktura obstoječega tira Koper–Divača, na tej trasi pa se vzpostavi državna kolesarska povezava. S tem se bodo povečale kapacitete pretovora, saj bosta nova tira omogočala večje hitrosti kot obstoječi tir. Poleg tega se bo s tem tudi zmanjšala požarna ogroženost kraškega terena, ki je na obstoječi trasi, ki poteka izven tunelov, bistveno večja, kot bo na novi. Vse to pozdravljamo. Še posebej pa smo veseli, da se s predlogom zakona izključuje možnost sodelovanja drugih držav v lastništvu in upravljanju družbe 2TDK in pri lastništvu objektov drugega tira. V Levici smo temu nasprotovali že ob sprejemanju Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper. Naj spomnimo, da je bila v začetku leta 2015 sprejeta odločitev o gradnji drugega tira v obliki javno-zasebnega partnerstva. Namero o izgradnji drugega tira v obliki javno-zasebnega partnerstva je Vlada nato potrdila še januarja 2016. Takrat se je potem v zvezi s tem v političnem prostoru dogajalo marsikaj, od interpelacije ministra Gašperšiča, ki smo jo spisali in vložili v Levici skupaj s trenutno ministrico Alenko Bratušek, ki je bila takrat poslanka v Državnem zboru, do predloga o privatizaciji Luke Koper in tako naprej. Do vlaganja zakona pa se je že izkristalizirala zamisel, da bi se drugi tir gradil z madžarskim sofinanciranjem. Javno-zasebno partnerstvo je tako zamenjalo javno-javno partnerstvo, ki je še danes vpisano v zakonu. Vsem pa je bilo jasno, da gre za partnerstvo z Madžari. Glede na trenutno stanje projekta, postavljeno in zagotovljeno finančno konstrukcijo in že izvedene aktivnosti ter učinkovito strukturo upravljanja projekta bi bilo v tej fazi nesmiselno še naprej ohranjati ali celo realizirati možnost vstopa tujega partnerja. To bi povzročilo nepotrebne motnje v projektnem sistemu in poslovni organizaciji, kar bi lahko privedlo tudi do resnih zamud. Ker bo v družbi 2TDK udeležen zgolj en lastnik z jasno določenimi pravicami, pristojnostmi in odgovornostmi, to je Republika Slovenija, ne bo treba do konca koncesijskega obdobja zmanjševati osnovnega kapitala družbe z namenom, da se ta v ustreznem deležu do zaključka koncesijskega obdobja izplača drugemu družbeniku oziroma ne bo potrebno vsakoletno izplačilo dobička. Projektno podjetje bo lahko sredstva uporabljalo za učinkovito gospodarjenje z drugim tirom in v javnem interesu. S tem bodo v zadnji fazi koncesijskega obdobja lahko doseženi precejšnji prihranki glede na obveznosti, ki bi jih družba sicer morala izpolniti drugemu družbeniku. Kot rečeno, veseli nas, da do danes država ni šla v španovijo z Madžarsko in da od danes naprej to ne bo več niti mogoče in da bo drugi tir res v celoti v lasti države. Dolgo je trajalo, da je slovenska politika prehodila to pot, ampak z današnjo novelo zakona smo lahko zadovoljni. V Levici zakon podpiramo. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolega Teodor Uranič. Izvolite. dopolnitvah Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper ureja pogoje in način izvedbe investicije v izgradnjo drugega tira železniške povezave na odseku Divača–Koper in med drugim vključuje ustanovitev projektnega podjetja 2TDK z namenom, da prevzame ključne naloge v zvezi z izvedbo projekta izgradnje drugega tira. To podjetje je namenjeno specifično temu projektu in je odgovorno za vodenje vseh faz projekta od načrtovanja do gradnje in kasnejšega gospodarjenja z infrastrukturo. Z veljavnim zakonom je urejeno tudi financiranje, pri čemer zakon določa več načinov za zbiranje potrebnih sredstev. Med najpomembnejše vire financiranja spadajo posebne dajatve, ki so neposredno povezane z uporabo infrastrukture ali storitev, povezanih s projektom. Na podlagi uradne pobude ministrstva, pristojnega za promet, ki se je nanašala na spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir, je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za spremembe in dopolnitve veljavnega DPN, ki vključuje izgradnjo vzporednega tira s ciljem vzpostavitve dvotirne železniške povezave med Divačo in Koprom. Ker veljavni zakon določa, ureja pogoje oziroma način izvedbe investicije za izgradnjo nove enotirne povezave med Divačo in Koprom, je potrebno v slednjem vzpostaviti pravno podlago, ki bo družbi 2TDK omogočila pridobiti koncesijo za izgradnjo in gospodarjenje z novim vzporednim tirom, medtem ko DRSI ohrani status investitorja DPN. Ohranitev obstoječih razmerij med 2TDK in DRSI je smiselna, saj je družba 2TDK že sedaj imetnica koncesije za izgradnjo enotirne proge, DRSI pa že zaključuje postopke prostorskega umeščanja vzporednega tira. Spremembe v vzpostavljenih razmerjih bi privedle do zamud pri dokončanju investicije. Z novelo zakona se črta tudi možnost sklepanja meddržavnega sporazuma, na podlagi katerega bi druga država ali druge države članice Evropske unije lahko pridobile poslovni delež v družbi 2TDK. Meddržavni sporazum, vezan na gradnjo drugega tira, ni bil sklenjen, sklepanje novih sporazumov pa v tej fazi, v času gradnje, ne bi bilo smiselno. S predlagano novelo zakona se določi tudi vsebina in funkcija kasneje opuščenega obstoječega tira. Med cepiščem Prešnica in ENP Dekani DRSI v roku enega leta po začetku rednega obratovanja vzporednega tira izvede odstranitev tirne infrastrukture z vsemi pripadajočimi napravami, vzpostavi državno kolesarsko povezavo med Prešnico in Dekani, v roku pol leta po vzpostavitvi pravnih podlag za izvedbo kolesarske povezave pa se lastninska pravica na objektih opuščenih železniških postaj Rižana, Dol pri Hrastovljah in Črnotiče s pripadajočimi funkcionalnimi površinami prenese na Mestno občino Koper. Namen prenosa je krepitev turističnega potenciala in spodbujanje trajnostne mobilnosti širšega območja Obalno-kraške regije. Vlada Republike Slovenije s pripravo predmetne novele uresničuje zaveze iz koalicijskega sporazuma, ki se nanašajo tako na pospešen razvoj železnic in zelene železniške logistike, med katerimi je čimprejšnja izgradnja dvotirne proge do Luke Koper določena kot prednostna naloga države, kot tudi zaveze, ki se nanašajo na spodbujanje razvoja kolesarstva in trajnostne infrastrukture. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlagano novelo zakona soglasno podprli.

Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovani sekretar, kolegice in kolegi! Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe zakona. Predlog zakona vsebuje zgolj dve vsebinski spremembi, in sicer ureditev investitorstva družbe 2TDK, d. o. o., za financiranje in izgradnjo vzporednega levega tira na identičen način, kot je urejeno za izgradnjo enotirne proge na podlagi veljavnega zakona ter odpravo možnosti sodelovanja drugih držav pri projektu in lastništvu drugega tira in družbe 2TDK. Predlog zakona vzpostavlja pravno podlago, ki omogoča, da družba 2TDK, d. o. o., pridobi koncesijo za izgradnjo in gospodarjenje z novim vzporednim tirom, torej dvotirno progo, kot v celoti pod enakimi pogoji, kot veljajo za enotirno progo, ki je trenutno v gradnji. Družba 2TDK, d. o. o., takoj pridobi status investitorja, kar da lahko takoj začne z aktivnostmi, ki jih po predpisih o gradnji lahko investitor izvaja že pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Naloge investitorja državnega prostorskega akta izvede do konca Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Predlog zakona določa tudi, da se po začetku obratovanja vzporednega levega tira del obstoječe proge med cepiščem Prešnica in Dekani opusti ter odstrani tirna infrastruktura, na trasi opuščenega tira pa se vzpostavi državna kolesarska povezava. Ta del predstavlja investicijo Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Odpravlja se tudi možnost sodelovanja drugih držav v lastništvu in upravljanju družbe 2TDK, d. o. o., in pri lastništvu objektov drugega tira. Načrtovane prostorske ureditve predstavljajo vzporedni tir na celotni progi, dodatno umestitev krajših predorov, enega mostu, treh galerij, dveh viaduktov in umestitev treh dostopnih poti ter delno prestavitev dveh cest,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

S predlogom zakona se prenašajo tiste določbe novelirane direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, ki jih je bilo potrebno prenesti najprej, rok za prenos je že potekel, in se nanašajo na izdajo upravnih dovoljenj za postavitev naprav na obnovljive vire energije. Tako se ureja prevladujoči javni interes na način, da se za fotonapetost in vetrne proizvodne naprave predpisuje zakonska domneva, da so tovrstne naprave v prevladujočem javnem interesu, ter da služijo javnemu zdravju in varnosti. Ob tem se določa tudi območja, na katerih ta domneva ne velja, to so zavarovana območja, za katera velja prepoved gradnje objektov in naprav. Vezano na presojo vplivov na okolje se skladno z direktivo predpisuje izjeme, kdaj predhodni postopek za fotonapetostne naprave ni potreben in omejitve obsega tega postopka v primeru njihove obnove. Vezano na presojo sprejemljivosti na naravo se dodaja nov člen, ki določa pravila glede nepreizkušenih blažilnih ukrepov, to je, lahko trajajo omejeno časovno obdobje, predpisani so tudi ukrepi v primeru dokazane neučinkovitosti. Na pobudo in sodelovanje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zakon ob začetku obravnave vseboval še člene, s katerimi so se predlagale spremembe Zakona o kmetijskih zemljiščih glede agrofotovoltaike, a so bili z amandmajem črtani, saj je bilo pravno sistemsko pravilneje te vsebine urediti s spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih, kar pričakujemo, da bo sproženo v kratkem. Kot vidite, predlog zakona torej ne uvaja sistemskih novosti, gre za manjšo nadgradnjo institutov, ki jih zakon že vsebuje. Na ministrstvu menimo, da je zakon pripravljen strokovno, sprejetje pa je nujen tudi zaradi roka za prenos spremenjene direktive, zato Državnemu zboru predlagamo, da ga podpre.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 Spoštovani! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku predložila Vlada. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je predstavnica Ministrstva za okolje, podnebje in energijo pojasnila, da se s predlogom zakona prenašajo členi novelirane evropske direktive, ki se nanašajo na izdajo upravnih dovoljenj za postavitev naprav za OVE. Z njim se namreč ureja prevladujoč javni interes na način, da se pri fotonapetostnih in vetrnih proizvodnih napravah predpisuje zakonska domneva, da so tovrstne naprave v prevladujočem javnem interesu ter da služijo javnemu zdravju in varnosti. Prav tako je izpostavila, da se skladno z direktivo predpisujejo izjeme, kdaj predhodni postopek presoje vplivov na okolje za naprave ni potreben, in omejitve obsega tega postopka v primeru njihove obnove. V zvezi s členi, ki so se dotikali agrofotovoltaike, je pojasnila, da so sprejeli mnenje Zakonodajno-pravne službe in da razumejo, da s to novelo ni mogoče novelirati Zakona o kmetijskih zemljiščih, zato so te člene umaknili. Slednje je pozdravil tudi državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je povedal, da na ministrstvu že pripravljajo novelo Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki bo uredila materijo agrofotovoltaike. V skladu s tem je bilo predstavljeno tudi mnenje obeh ministrstev, ki stojita na stališču, da predpisanih prednostnih območij ne bi bilo dopustno širiti na kmetijska zemljišča, katerih primarni namen je pridelava hrane. Zakonodajno-pravna služba je predlog zakona proučila z vidika njegove skladnosti z ustavo, pravnim sistemom in zakonodajno-tehničnega vidika ter o tem pripravila pisno mnenje. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je poudarila, da so v okviru mnenja opozorili zlasti na problematično uporabo tako imenovanega omnibus pristopa, s katerim je bila v predlogu zakona predvidena tudi novela Zakona o kmetijskih zemljiščih. Dodala je, da amandmaji koalicijskih poslanskih skupin odpravljajo večino njihovih pomislekov. Predstavnik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je pojasnil, da komisija v luči pomembnosti zaščite kmetijskih zemljišč in njihove primarne vloge pri pridelavi pridelavi hrane poudarja, da je treba odločitve o ureditvi spremljajoče energetske dejavnosti na kmetijskih zemljiščih urejati z veliko mero občutljivosti in odgovornosti. Povedal je, da komisija podpira predlog zakona, saj se zaveda, da je država zavezana k doseganju ciljev na področju obnovljivih virov energije. Ob tem je omenil, da komisija meni, da je treba spodbujati umeščanje naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE na neizkoriščena stavbna zemljišča in da komisija pričakuje, da se bodo pospešili postopki sprejemanja občinskih prostorskih aktov za izvedbo tovrstnih projektov. V razpravi je bilo s strani opozicije izpostavljeno, da predlog zakona ni ustrezen, saj ne vključuje izkoriščanja vodne in geotermalne energije. V zvezi s tem so tudi poudarili, da se direktiva, ki se s predlogom zakona prenaša, ne omejuje le na izkoriščanje potenciala sonca in vetra. Prav tako pa so menili, da bo 4. člen omogočil, da se bo zaobšlo postopek presoje vplivov na okolje za določene naprave in da bo to povzročilo dodatne težave pri umeščanju v prostor. strani koalicije je bilo pojasnjeno, da je fotonapetostne naprave in vetrne proizvodne naprave najhitreje možno umestiti v prostor in da bodo zato najhitreje prispevali k doseganju pridobivanja energije iz obnovljivih virov energije. Dodali so, da mora biti primarni interes zaščita kmetijskih zemljišč in da je pri nadaljnjem razvoju agrofotovoltaike treba iskati sinergije med področjem kmetijstva in področjem energetike. Odbor je po razpravi sprejel amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k več členom in nato glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj ter jih sprejel. Hvala lepa.